**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sad bi imali tri točke koje su u organskoj svezi pa bi predložio da provedemo objedinjenu raspravu. Radi se o Prijedlogu godišnjeg provedbenog, rješenju o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. sa Prijedlogom godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2009. i Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici. To bi bilo uputno da se provede objedinjena rasprava, prvo da se počne sa Izvješćem o izvršenju provedbenog plana za 2007., pa onda o prijedlogu programa za 2009. i onda sa Prijedlogom o izmjenama i dopunama zakona.

da obrazloži i ovaj prijedlog zakona i ova dva programa i plana.

predviđena je provedba 282 statistička istraživanja i 63 ostale statističke aktivnosti u 16 ovlaštenih tijela. Znači, radi se o onom prilično opsežnom poslu. Ostale statističke aktivnosti se odnose na stručno metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanja, znači harmonizacije hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. To je ključno što radimo i ovim novim prijedlogom zakona. Projekti se provode u višegodišnjem razdoblju, neki naravno, i nije moguće ih zbirno uvijek prikazati. Najveći dio statističkih aktivnosti provodi Državni zavod za statistiku, to je 164 statistička istraživanja i 53 projekta. Da vas ne opterećujem više sa ovim brojevima, naglasio bih na kraju još da sva planirana redovita istraživanja prema programu strukturnih ekonomskih i proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007. godini su provedena prema planu. Usporedno s redovitim istraživanjima, odvijali su se poslovi na projektima iz područja statistike biljne proizvodnje, stočarstva, malih jedinica i registra poljoprivrednih gospodarstava te agromonetarne statistike. Naravno, na to je onda vezan i Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti Republike Hrvatske za 2009. godinu. Tu se rad predviđa u nekoliko podgrupa i ja ću pročitat vrlo kratko nazive. Znači, radi se o klasifikacijama, to je u sklopu PHARE programa programa 2006. godine, planira se izgradnja baze za klasifikaciju u kojoj će biti pohranjene sve statističke međunarodne nacionalne klasifikacije koje bi koristile zavodu prilikom prikupljanja podataka. Znači onda imamo poslovne registre. Imamo u 2009. godini predviđeno i proširenje obuhvata statističkog poslovnog registra dodavanjem nove statističke jedinice, grupe poduzeća. Zatim imamo analize stanovništva. Nove aktivnosti koje će se provodit u području statistike stanovništva u 2009. godini vezani su za pripreme popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine. Zatim tržište rada. Tijekom 2008. godine obavljen je metodološki razvoj i izračun indeksa troška rada. Tijekom 2009. … /Govornik se ne razumije./… redovito tromjesečno izračunavanje indeksa troška rada prema regulativama EU. Znači daljnja harmonizacija našeg sustava statističkog sa europskim sustavom. Osobna potrošnja i potrošnja kućanstava. Imamo zdravstvo i sigurnost, pravosuđe i uprava, nacionalni računi, strukturno poslovne statistike, kratkoročne poslovne statistike, novac i financije, statistike poljoprivrede, zaštita okoliša, znanost i tehnologija. Tu bi još dovršio ovaj kratki pregled jer to će bit sve elementi koji će se obuhvatit u tom planu 2009. tijekom 2008. godine započelo se s pripremama instrumentarija za provedbu statističkog istraživanja u proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, borda tzv., i provedbu istraživanja planirane u 2009. godini sad kad se sve pripremilo informacijski i za operacionalizaciju. To je naravno isto bilo u okviru nacionalnog programa PHARE koji je omogućio značajan razvoj statistike za znanost i tehnologiju u RH o istraživanjima o ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji istraživanjima patenata, istraživanjima o visokim tehnološkim proizvodnim granama tehnološkoj bilanci kao i uvođenjem regionalne komponente u sva ova istraživanja iz područja znanosti i tehnologije. Evo, gospodine potpredsjedniče to bi bilo ukratko ova dvije prve točke.

našeg statističkog sustava sa statističkim sustavom Europske zajednice, pa ću samo ukratko navesti četiri točke koje su ključne za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom zakona. Znači, ovim prijedlogom se predlaže sljedeće: promjena pravnog položaja ureda državne uprave u županijama u dijelu koji se odnosi na poslove službene statistike tako da taj posao preuzima Državni zavod za statistiku. Sa danom 1. siječnja 2010. godine preuzimaju se službenici i namještenici ureda državnih uprava u županijama koje obavljaju te poslove. Drugo, povećava se broj članova statističkog savjeta sa 13 na 15 tako da članovi statističkog savjeta postaju predstavnici Hrvatske obrtničke komore i Ministarstva gospodarstva, rada rada i poduzetništva.Na taj način izvršava se preporuka posebne jedinice za HITROREZ koja je bila od strane Vlade Republike Hrvatske dana. utvrđuje se nedvosmisleno da radi obavljanja poslova službene statistike Državni zavod za statistiku ima pravo korištenja svih administrativnih izvora podataka i podataka prikupljanja metodama praćenja naknade da su te posljedice administrativni izvori podataka i podataka za zahtjevom službenih nositelja statistike bez naknade, ja se ispričavam. Četvrto, da Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike pod uvjetima određenim zakonom mogu prenosit individualne statističke podatke bez identifikatora na koji se odnose odredbe Zakona o povjerljivosti i zaštiti statističkih podataka. Zaključio bih na kraju, u skladu sa zaključkom donesenim na 65. sjednici stručne radne skupine koordinacije za gospodarstvo koja je održana 18. svibnja 2009. godine, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom zakona, izmjenjuje se točka 4. koja se odnosi na razloge za donošenje zakona po hitnom postupku. Još bi, poštovane gospođe zastupnice i poštovana gospodo zastupnici, dovršio da mi prihvaćamo sve ove amandmane koji su dani i gospodine potpredsjedniče prihvaćamo sve amandmane koji su dani na Zakon o statistici.

Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

Evo kratko ću se referirati na ovaj zakon, vidim da smo svi skupa već umorni, ali još samo malo strpljenja. Dakle, osnovna pitanja koja su uređena Zakonom o službenoj statistici temeljna su načela službene statistike, organizacija, položaj, poslovi i koordinacija sustava službene statistike. Na temelju članka 7. Zakona o službenoj statistici uredi državne uprave u županijama i Upravno tijelo Grada Zagreba nadležni su za poslove službene statistike. Na temelju članka 13. Zakona o službenoj statistici uredi državne uprave u županijama i Upravno tijelo Grada Zagreba nadležni su za poslove službene statistike na temelju u sadržaju i rokovima određenim programom i Godišnjim provedbenim planom, odgovorni su za prikupljanje, proizvodnju, obradu i diseminaciju statističkih podataka, te za obradu administrativnih podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja za područja pripadajućih županija odnosno Grada Zagreba u skladu sa odredbama ovoga zakona. Navedena tijela nisu sastavni dio Državnog zavoda za statistiku, ali daju važan doprinos. Procjena poslova službene statistike u Uredima državne uprave u županijama i jedinicama upravnog tijela Grada Zagreba nadležnoga za poslove službene statistike koja je provedena pokazala je da trenutačna situacija u odnosu na zadaće i razvojne ciljeve koje statistički sustav u sljedećem razdoblju mora ostvariti nije zadovoljavajuća. Učinkovitija alokacija ljudskih resursa i informatičke opreme unutar statističkog sustava u nastojanju da se poboljša kvaliteta službene statistike može se osigurati samo ako se uključe državna i županijska razina. Trenutačna podjela nadležnosti nije dobra podloga za unapređenje statističkog sustava. Radi prilagodbe hrvatske statistike europskim standardima i razvoja statističkog sustava Republike Hrvatske potrebna je među ostalim nova organizacija Državnog zavoda za statistiku i promjena položaja i uloge statističara u uredima državne uprave u županijama nadležnima za poslove službene statistike. Nova organizacija statističkog sustava Republike Hrvatske na način kako se predlaže ovim prijedlogom zakona pravna je pretpostavka za realizaciju daljnjih zadataka. Sam postupak integriranja i restrukturiranja ureda državne uprave u županijama nadležnih za poslove službene statistike mogao bi trajati sljedećih nekoliko godina uzimajući u obzir kompleksnost samog procesa kao i ulogu ureda državne uprave u županijama nadležnih za poslove službene statistike pri provođenju popisa stanovništva koji se planira za 2011. Prihvaćanjem ovog prijedloga zakona osigurat će se bolja organizacija i daljnji razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao iznimno važnog segmenta europskih integracija usklađenog sa propisima Europske unije i prilagođenog nacionalnim potrebama. I na kraju bih samo spomenula da za provođenje ovog prijedloga zakona nisu potrebna sredstva, osim sredstva za informatizaciju koja će se planirati u uredima državne uprave u županijama, odnosno na razdjelu Središnji državni ured za upravu planirati za razdjelni Državni zavod za statistiku. zastupnika HNS-a će podržati ovakav prijedlog promjene i izmjene Zakona o službenoj statistici.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo kratko ću se najprije osvrnuti na Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu. Važna odrednica ovoga Izvješća sadržana je upravo u činjenici da je provedbeni plan statističkih aktivnosti koje je proveo Državni zavod za statistiku u u suradnji s drugim nositeljima službene statistike nastavak usklađivanja sa standardima Europske unije. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine predviđena je provedba 282. redovita statistička istraživanja i 63 ostale statističke aktivnosti koje se odnose na stručne metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Nadalje, u 2007. godini Državni zavod za statistiku je u skladu

iz područja statistike stanovništva, tržišta rada, obrazovanja, kulture istraživanja i razvoja, osobne potrošnje i pravosuđa i uprave. Posebna poboljšanja u 2007. godini postignuta su glede pouzdanosti podataka i njihove dostupnosti na Internet stranicama. Tijekom 2007. godine obavljene su aktivnosti koje su osigurale neke od najtraženijih podataka kao što su godišnji i tromjesečni bruto domaći proizvod sa svim sastavnicama, regionalni bruto domaći proizvod na razini županija, indeksi cijena na malo. Neki od važnih makro ekonomskih agregata kao što su štednja, investicije, raspoloživi dohodak i drugo. Navest ću samo dvije važne novine koje su se u okviru ovih aktivnosti provele u 2007. godini gdje je evidentno da se kvaliteta i obim statističkih podataka iz godine u godinu povećava. Primjerice anketa o radnoj snazi koja se provodi u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i Eurostata. '96. i 97. godine provodila se samo jedanput na godinu, a od '98. godine do 2006. godine provodila se kontinuirano mjesečno. Od 2007. godine anketa o radnoj snazi provodi se kontinuirano, tjedno tijekom cijele godine. Rezultati istraživanja istraživanja provođeni ovom anketom publiciraju se tromjesečno, a prikupljenim podacima dobivaju se demografske i obrazovne karakteristike članova kućanstva, karakteristike glavnog i dodatnog posla koji je osoba obavljala u prošlosti, radno vrijeme, djelatnost i drugo. U 2007. godini pripremljena je baza podataka o trošku rada i dostavljena u Eurostat. U program MB Phar 2005. koji je započeo u siječnju 2007. godine uključen je i izračun indeksa troška rada. Potrebne varijable za izračun su određene, a podaci za izračun preuzet će se iz postojećih istraživanja Državnog zavoda za statistiku i Porezne i Porezne uprave. Nadalje, kada govorimo dakle o godišnjem, o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2009. godine naravno važno je istaknuti da se predviđa provedba 277 redovitih statističkih istraživanja i 78 ostalih statističkih aktivnosti koje se odnose na stručno metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Ukupna sredstva koja su predviđena, dakle i potrebna za provedbu ovogodišnjeg provedbenog plana za 2009. godinu osigurat će se naravno iz državnog proračuna, a iznose nešto više od 108 milijuna kuna. Naravno, klub Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2009. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu. Sada ću se vrlo kratko, nadam se kratko osvrnuti i na Zakon o službenoj statistici, odnosno na na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici. Zakon o službenoj statistici u potpunosti je usklađen sa zahtjevima pravne stečevine Europske unije i temeljnim načelima službene statistike Ujedinjenih naroda i

te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju i diseminaciju službene statistike. U važećem Zakonu o službenoj statistici koji je u primjeni od 2003. godine za poslove službene statistike praćenja područja pripadajućih županija, odnosno Grada Zagreba nadležni su uredi državne uprave u županijama i upravno tijelo Grada Zagreba. Važno je naglasiti da ova tijela nisu sastavni dio Državnog zavoda za statistiku, ali daju važan doprinos, a u njima je trenutno zaposleno 199 statističara u uredima državne uprave i 34 statističara u upravnom tijelu Grada Zagreba. Pokazalo se da sadašnja situacija u odnosu na zadaće i razvojne ciljeve koje statistički sustav u sljedećem nadolazećem razdoblju treba ostvariti nije zadovoljavajuća. Povećanje kvalitete službene statistike može se osigurati samo ako se uključe državna i županijska razina, što znači da trenutna podjela nadležnosti nije dobra podloga za unapređenje statističkog sustava. Upravo zbog daljnje prilagodbe hrvatske statistike europskim standardima i zbog unapređenje cjelokupnog sustava statistike, nužna je nova organizacija Državnog zavoda za statistiku te promjena položaja i same uloge statističara u uredima državne uprave, u županijama koje su nadležne za poslove službene statistike. Glavni problemi ureda državne uprave u županijama po pitanju poslova službene statistike proizlaze iz nejasnog institucionalnog statusa prema kojem formalno-pravno djelatnici koji obavljaju ove poslove pripadaju pripadaju uredu državne uprave u županiji, a poslovi koje obavljaju su u nadležnosti Državnog zavoda za statistiku. Takav status ima za posljedicu manjak obostrane stručne, kadrovske, edukacijske, materijalne i druge potpore. Nakon provedene analize stanja i prikupljenih podataka u uredima državne uprave u županijama nadležnim za poslove službene statistike, utvrđene su mogućnosti za unapređenje učinkovitosti i ekonomičnosti u prikupljanju i obradi statističkih podataka. Upravo zato ovim se prijedlogom zakona određuje da poslove ureda državne uprave u županijama u dijelu koji se odnosi na poslove službene statistike preuzima Državni zavod za statistiku i to sa danom 1. siječnja 2010. godine. Isto tako, preuzimaju se službenici i namještenici ureda državne uprave koji obavljaju poslove službene statistike. Nadalje, preuzima se i pravo korištenja poslovnih prostorija kojima su se do 1. siječnja 2010. godine koristili službenici i namještenici na poslovima službene statistike te sva oprema, pismohrana i druga dokumentacija. Još jedna novina koja se predlaže ovim zakonom jest i to da će statistički savjet prema preporuci posebne jedinice za HITROREZ Vlade Republike Hrvatske imati ukupno 15 članova. Naime, to sve iz razloga budući da su obrtnici važan dio gospodarstva predlaže se da Hrvatska obrtnička komora isto tako ima svog predstavnika u savjetu. Osim toga, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prikuplja podatke za potrebe analize i praćenja učinaka mjera poticaja malog gospodarstva i gospodarstva općenito te zbog vrlo velikog i važnog utjecaja gospodarstva predlaže se i imenovanje jednog člana ministarstva u u statistički savjet. Prihvaćanjem ovoga prijedloga zakona osigurati će se puno bolja organizacija, ali i daljnji razvoj statističkog sustava, zbog čega Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

ljudi koji imaju prilike upravljati koriste izvješća i priopćenja Zavoda za statistiku kako bi svoje odluke donijeli i uz pomoć onoga što napravi naš Zavod za statistiku. Poznati britanski državnik Winston Churchill rekao je da postoje laži, velike laži i statistika aludirajući time na činjenicu da mnogi ljudi govoreći o statističkim podacima na različite načine ih interpretiraju. Imali smo takvih slučajeva i u našoj političkoj praksi, primjerice za vrijeme koalicijske Vlade, na različite načine su vladajući i oporbeni prezentirali visinu vanjskog duga. Pa su iz istih podataka jedni iščitavali kako je stanje dobro, a drugi kako je stanje katastrofalno. Onda su se uloge promijenile, pa su onda oni koji su iščitavali da je stanje katastrofalno odjednom našli razloga da kažu da je stanje dobro, a ovi drugi su pak upozoravali da je stanje jednako, ako ne i gore nego što je bilo prije. No međutim, imamo slučaj, najnoviji slučaj dakle te tzv. kreativne političke statistike iz ove godine, a riječ je o načinu kako je Državni zavod za statistiku prošli tjedan i uz blagoslov Vlade izračunao iznos minimalne plaće. Naime, za vrijeme donošenja zakona prema onome kako su iz Vlade objašnjavali saborskim zastupnicima i to da se radi o nedvojbenom, iznos minimalne plaće trebao je biti 3013,07 kuna, a prema izračunu Državnog zavoda za statistiku on je 2814 kuna. Dakle, radi se o razlici od 199 kuna i nešto lipa, a kako takvih korisnika ima oko 70 tisuća, jasno je da su takvim kreativno političkim izračunom poslodavci uštedi 14 kuna mjesečno na uštrb onih socijalno najugroženijih Hrvata. Da ne bi bilo da se to u saborskoj raspravi nije primijetilo, treba istaknuti našeg kolegu Lesara koji je dao amandman na tu činjenicu 29. svibnja 2008. godine i predstavnik Vlade mu je izrijekom rekao da izračun po kojem bi plaća trebala biti 3 tisuće i 13 kuna, a ne 2 tisuće 814 kuna, dakle da je izračun upravo takav i da nema nikakve dileme. No, kada je došlo do primjene toga zakona, odjednom se zakon počeo primjenjivati onako kako paše poslodavcima. Primjerice, 2008. godine govorilo se, jasno je da se rast minimalne plaće, dakle riječ je o udjelu rastu udjela minimalne plaće, rastu udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći i jasno da je riječ o koeficijentu koji se dobije u odnosu na kojem se povećava onda iznos minimalne plaće. međutim, godinu dana kasnije Vlada se trudi dokazati kako je sada u pravu i da je sada zakon dvojben. Dakle, osim što su nam dali na izglasavanje zakon koji je dvojben, pa onda nakon što su odbili amandman uz obrazloženje da je nedvojben, sada se na račun socijalno najugroženijih radnika, a za račun poslodavaca uštedjelo iz njihovih džepova 14 milijuna kuna. I sada se govori o tome da treba pregovarati. U samom ovom primjeru vidjeli smo kako je statistika upravo ono što ce Churchill rekao, a što i mnogi drugi kažu. Neki kažu da je to točan zbroj netočnih podataka, točnije bi bilo da je netočan zbroj ponekad netočan zbroj točnih podataka. U nadu da će u programu statističkih istraživanja za 2009. godinu prevladavati stručna, a ne politička statistika, klub SDP-a podržat će program za 2009., izvještaj za 2007. i Prijedlog Zakona o službenoj statistici kojim se ovi se ovi ljudi iz županija prebacuju u Državni zavod za statistiku. Zahvaljujem.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba. I možda ako te tri točke budu apsolvirane sa točkom 37. zašto imamo već uvjeta 'jel, Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava. I vjerojatno oko 13,00 sati glasovanje sutra o raspravljenim točkama dnevnog reda. I nastavak onda nakon praznika u utorak u 9,30.